(HDZ)** Prelazimo na 3. točku dnevnog reda. To je - Prijedlog odluke o prihvaćanju stajališta Republike Hrvatske o sudjelovanju Hrvatske kao promatrača u radu i drugim aktivnostima Agencije Europske unije za temeljna prava Vlada je predložila ovu odluku na temelju članka 3. Zakona o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i europskih zajednica i njihovih država članica i privremenog Sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Hrvatske i Europske zajednice. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za europske integracije i Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Davor Božinović, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Izvolite. **Božinović, Davor** Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođe i gospodo zastupnici. Dopustite mi da vas izvijestim u kratko o ovoj točki dnevnog reda i o razlozima zbog kojih je ona već u ovoj fazi donošenja pred Vladom uvrštena u saborsku raspravu. Dakle, pred nama je Vladin prijedlog koji se odnosi na odluku o sudjelovanju Hrvatske u Agencije Europske unije za temeljna prava, a za čije donošenje Sabor u skladu s procedurom Vladi upućuje zaključak. Područje ljudskih prava od interesa je ne samo za Hrvatsku kao zemlju koja u domaći poredak unosi suvremene standarde, već su ljudska prava i njihovo poštivanje područje u čijoj se interakciji nalazi i svaki pojedinac u društvu. U tom kontekstu podsjetio bih i na novi zakonodavni okvir u Hrvatskoj za suzbijanje diskriminacije koja je tematski od posebnog značaja za agenciju. No prije no što otvorimo raspravu o načinu sudjelovanja Hrvatske u agenciji kao i o ulozi i koristima koje imamo statusom u istoj, želio bih vas informirati o njoj samoj kao i o tijeku pregovaračkog procesa između Hrvatske i Europske unije koji prethodi ovoj odluci Vlade i našem konačnom pristupanju i međunarodnom obvezivanju. Agencija Europske unije za temeljna prava nova je institucija Europske unije, osnovana je u veljači 2007. godine, a uredbom Vijeća europskih zajednica je nastala preobrazbom Europskog centra za rasizam i nesnošljivost, čija je članica kao promatrač bila i Republika Hrvatska. Uredbom su utvrđene zadaće agencije u odnosu na 2 ključne razine, na institucije Europske unije s jedne strane te članice Europske unije i po pozivu zemlje kandidatkinje s druge strane. Agencija prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o ljudskim pravima u Europskoj uniji. Tijekom 2009. godine objavila je brojna izvješća na području antisemitizma, prava djece, homofobije te diskriminacije, posebno u odnosu na manjine te pripadnike islamske vjere. Kako je nužna uska suradnja agencije i članica, učinkovitost njezina rada počiva na doprinosima koje države u tom smislu omogućuju. S druge strane, države članice od agencije dobivaju potporu pri usklađivanju zakonodavstva sa standardima Europske unije, ali se nadležnost agencije proteže samo na implementaciji ljudskih prava koja su dio pravnog sustava EU, a ne i na domaće zakonodavstvo. Također njezina izvješća senzibiliziraju javnost, civilno društvo, ali i nadležna tijela na aktualne probleme Unije na ovom području. Važno je naglasiti i ono što agencija ne radi u odnosu na članicu, a to je da nema nadležnost nad individualnim kršenjima ljudskih prava, nije sudsko tijelo koje donosi obvezujuće odluke, kao ni kvazi sudsko, ne provjerava ispunjavanje obveza članica prema Europskoj uniji i ne obraća se direktno članicama, već to čini preko institucija S obzirom na to da je proces pristupanja agenciji kao postupak složen, ukazao bih na njegove glavne elemente. U studenom 2007. misija Republike Hrvatske pri europskim zajednicama u Bruxellesu je od Europske Komisije primila upit za iskazivanje interesa o sudjelovanju Hrvatske o radu agencije, ali nastavno na svoj status kandidatkinje u svojstvu promatrača. Nakon što je u veljači 2008. godine Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija uputilo Europskoj Komisiji pismo namjere Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje Europske unije i Hrvatske započelo je s izradom odluke o prihvaćanju stajališta Republike Hrvatske o sudjelovanju Hrvatske kao promatrača u radu Agencije, uz iznošenje primjedbi s hrvatske strane. Nakon 2009. kada je završen njezin nacrt pokrenuli smo postupak pred Vladom, ali i Saborom, a što je potrebno zbog odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. prva odluka vijeća po kojoj Hrvatska preuzima međunarodnopravne obveze inače sadržane u međunarodnom ugovoru. Stoga odluka mora proći potvrđivanje Sabora, odnosno donošenje Zakona o potvrđivanju. dodatna složenost proistječe iz činjenice da je već sada u fazi donošenja odluke pred Vladom Sabor ravnopravno uključen jer je usvajanje iste uvjetovano njegovim zaključkom, a slijedom čega i ova današnja rasprava. Na taj način i prije Zakona o potvrđivanju Sabor ostvaruje dodatni nadzor glede odluke vijeća, a u tom kontekstu bi i današnji zaključak imao posebnu težinu. Nastavno na zaključak, te donošenje odluke Vlade o prihvaćanju stajališta Hrvatske o sudjelovanju kao promatrača u radu agencije diplomatskim putem bismo izvijestili Europsku uniju o provedenoj proceduri čime će se stvoriti pretpostavke da vijeće donese svoju odluku koja je sada u nacrtu, a koju bismo proveli sukladno postupku potvrđivanja. Stoga nas i u ovom Domu na jesen očekuje rasprava o ovoj važnoj inicijativi. Što se tiče sadržaja odluke vijeća, njom se regulira status Republike Hrvatske kao promatrača, ali i obveze koje za nas nastaju temeljem zadaća agencije. Naime u Hrvatskoj se agencija može baviti ljudskim pravima u mjeri u kojoj to pripada u provedbu prava Europske unije i u kojoj je to potrebno za usklađivanje našeg zakonodavstva s pravom U tu svrhu agencija može prikupljati te komparativno uspoređivati, uključivati podatke u godišnja i tematska izvješća, te preporuke, kao i provoditi istraživanja i stručne studije. Također Hrvatska se obvezuje na uplatu članarine te imenovanje osoba u upravnom odboru, kao i časnika za vezu koji djeluju u skladu s funkcijom promatrača. S pravne strane reguliranje statusa agencije u Hrvatskoj, te privilegije i imuniteti osoblja prilikom rada u Hrvatskoj, kao i mogućnost zapošljavanja hrvatskih građana. Agencija, dakle što se tiče financijskih učinaka i koristi koje Hrvatska ima od članstva treba reći da će, dakle po usvajanju Zakona o potvrđivanju nastati financijske obveze prema utvrđenoj godišnjoj dinamici. Prema informaciji SDURF-a članarina će biti sufinancirana iz IPA fondova i to za 2009. godinu u iznosu od 85% ukupnog iznosa članarine, za 2010. u iznosu od 80%, dok će za ostale godine o udjelu IPA-e u financiranju se odlučivati naknadno. Za prve tri godine članstva određen je doprinos od 180 tisuća godišnje, dok za slijedeće dvije je iznos povećan na 205 tisuća eura godišnje. U prvoj godini članarina će se uplatiti na osnovu …/Govornik se ne razumije./… ovisno o početku rada članstva Hrvatske u agenciji. Vezano uz moguće koristi treba istaknuti kako će Hrvatska dobiti potporu pri postupnom usklađivanju propisa u ljudskim pravima s pravnom stečevinom Uz to nastavno na promatrački status u bivšem Europskom centru za rasizam i nesnošljivost kao i na članstvo u Vijeću Europe, te aktivnosti u pregovaračkom procesu za članstvo, sudjelovanje u agenciji daljnja je potvrda kontinuiteta Hrvatske u očuvanju i unapređenju standarda ljudskih prava. Također je za očekivati kako ćemo preko imenovanih predstavnika u agenciji stručno doprinijeti radu agencije na suzbijanju kršenja ljudskih prava i snaženju njihove zaštite. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, dopustite mi da na kraju slijedom ovih gore iznesenih argumenata predložim Saboru da svojim zaključkom prihvati Prijedlog Odluke o prihvaćanju stajališta Republike Hrvatske o sudjelovanju Hrvatske kao promatrača u radu i drugim aktivnostima Agencije Europske unije za temeljna prava, te te da isti uputi Vladi Republike Hrvatske radi donošenja odluke. Hvala lijepa. Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Imamo jednu prijavu za klub. U ime kluba HDZ-a, uvažena zastupnica Marija Pejčinović Burić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Kao država kandidat za članstvo u Europskoj uniji Republika Hrvatska prema posebnim uvjetima ima mogućnost sudjelovanja u radu agencija Europske unije. Ova mogućnost za države kandidate uvedena je odlukom Vijeća Europske unije iz Luksemburga. Jedna od najmlađih takvih agencija je upravo Agencija za temeljna prava. Naime ova je agencija utemeljena 1. ožujka 2007. godine i sjedište je u Beču, a sljednica je rada Europskog centra za nadzor rasizma i ksenofobije. Prema istraživanjima eurobarometra područje temeljnih prava jedno je od onih koje građani Europske unije u svim državama članicama drže jednim od najvažnijih vrijednosti za njih osobno. Ne čudi stoga da su institucije Europske unije odlučile utemeljiti Agenciju za temeljna prava kao instituciju koja će se baviti svim temeljnim pravima, a ne kao što je to bio slučaj s ranije spomenutim centrom, samo pitanjima rasizma i ksenofobije. Temeljne su zadaće agencije prikupljanje i širenje informacija vezanih uz pitanje zaštite ljudskih prava, izvješćivanje o stanju ljudskih prava, te izvješćivanje o posebnim aspektima poštivanja ljudskih prava, znanstvena istraživanja, te pojačana suradnja s nevladinim organizama iz područje zaštite ljudskih prava. Bitno je pritom naglasiti kako se agencija ne bavi pojedinačnim pitanjima ljudskih prava, niti donosi obvezujuće odluke. Njezina je funkcija prvenstveno savjetodavnog karaktera kako bi u povjerenim joj područjima po potrebi pomagala zemljama članicama i institucijama Europske unije, pri provedbi ili donošenju zakonodavstva vezanog uz temeljna prava. A razlog postojanja ovakve institucije jasan je ima li se na umu kako u području temeljnih prava postoji vrlo složena mreža pravnih tekstova, sudske prakse, mišljenja i izvješća. Uzmemo li u obzir samo teritorij Europske unije, onda ovoj mreži treba pridodati 27 različitih nacionalnih pravnih kultura, 20-ak ugovora temeljenih na međunarodnom pravu, te niz nacionalnih i međunarodnih institucija aktivnih u području ljudskih prava. Agencija ima zadatak da isključivo na profesionalnoj podlozi pomaže europskim institucijama i članicama dajući svoju ekspertizu i omogućavajući pojačani dijalog s raznim dionicima, te time povećati i transparentnost i poboljšati odnose Europske unije i njezinih institucija s javnošću. Sukladno odredbama vijeća 168 od 2007. godine, područje djelovanja agencije je 27 država članica, a otvorena je mogućnost da se u njezin rad u svojstvu promatrača, prema posebnoj proceduri uključe i države kandidati. Upravo je to osnova temeljem koje je Republike Hrvatska kao država kandidatkinja i država koja pregovora o članstvu u Europskoj uniji tražila da se uključi u rad Agencije za temeljna prava. Hrvatskoj će to omogućiti da se s jedne strane upozna s načinom djelovanja agencije, kao dio priprema za funkcioniranje nakon što postane punopravna članica, a s druge strane omogućit će potporu agencije pri postupnom usklađivanju propisa sa pravnom stečevinom Europske unije. To se prije svega odnosi na ispunjavanje kriterija zadanih u poglavlju 23. - Pravosuđe i temeljna prava. Ovom se odlukom da je suglasnost Vladi i njezinim predstavnicima u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje da s partnerima sa strane Europske unije dogovore sudjelovanje Republike Hrvatske kao promatrača u radu agencije. Budući da će sudjelovanje u radu agencije biti potvrda kontinuitete Hrvatske u očuvanje i unapređenju standarda ljudskih prava, te da će dalje pridonijeti primjeni najvećih demokratskih standarda iz ovog prevažnog područja, klub Hrvatske demokratske zajednice, podržat će donošenje navedene odluke. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.